bude i spisak svih potraživanja, odnosno poverilaca sa tačno preciziranom visinom potraživanja svakog od njih, a da bi znali koliko ukupno iznosi javni dug, odnosno dugovanje "Puteva Srbije" koje danas pretvaramo u javni dug. Kao što sam rekla, to je logična posledica tog amandmana. Da ste prihvatili taj prethodni amandman, mi danas ne bi imali ovaj amandman, odnosno član 5. na koji se odnosi amandman bi bio brisan.Po meni, ponovo moram da ponovim, jako je neozbiljno što Vlada upućuje u skupštinsku proceduru ovaj predlog zakona. Upućuje ga sa tačno preciziranim iznosom dugovanja JP "Putevi Srbije", a da se u tom istom Predlogu zakona, u članu 5, kaže da će Vlada naknadno na predlog Ministarstva saobraćaja utvrditi ukupan iznos svakog pojedinačnog potraživanja putnih preduzeća preduzeća prema JP "Putevi Srbije". To je jako neozbiljno, jer nas to tera na sumnju da mi u ovom trenutku ne znamo koliki je taj tačan i izmeren iznos dugovanja koji danas pretvaramo u javni dug.Nije

dinara. Očekujemo, s obzirom da raspravljamo celo prepodne, i sada, očigledno ćemo nastaviti tu raspravu popodne, da dobijemo od vas neki odgovor na ovo pitanje.Ne bih nikako volela da se ponovo u nekom kratkom periodu viđamo istim povodom, jer bi to značilo da smo i ovog puta bili u pravu. Nije nam to cilj. Cilj je da znamo tačno kada su dugovi napravljeni, ko ih je napravio, koliko iznosi svako potraživanje

kako je moguće da se godišnje milijarde i milijarde dinara troše na održavanje puteva, a da faktički javnost nije upoznata ni sa jednim, jedinim tenderom koji je održan, su izabrana putna preduzeća koja su nadležna za održavanje puteva?Takođe, nije mi jasno, o tome sam govorila u načelnoj raspravi, mislim da je to jako važno pitanje na koje treba da dobijemo odgovor. Danas je 2013. godina, ugovor na osnovu kojih rade "Putevi Srbije" i na osnovu kojih zaključuju ugovore datira iz 1992. godine. Znači, ugovor datira iz 1992. godine. Nekoliko puta do sada je aneksiran. U pitanju je 2013. godina i zanima me – da li je tačna informacija sa kojom mi raspolažemo? Hvala

ko će koliko dobiti, da li su to likvidna preduzeća, da li su to preduzeća u blokadi. Ovde lepo kaže – Vlada će na predlog Ministarstva saobraćaja utvrditi visinu pojedinačnog potraživanja svakog putarskog i drugog društva. Taj akt mora da se donese. Vlada mora to da utvrdi.Nije nam jasno zašto to nije unapred već pripremljeno, ako se okvirna cifra od 1.350.000.000 pojavljuje u Predlogu ovog zakona. U obrazloženju, u kome se objašnjava zbog čega se odbija naš amandman, jasno stoji da je dug poznat, sporan i nesporan i predstavlja ukupan dug javnog preduzeća. Tu se kaže da se zna ukupan dug koji se duguje putarskim preduzećima. Ne znamo iznose.Zbog toga smo predložili da se ovaj član briše u skladu sa ovim što smo predloži, na član 2. Ostavili smo Vladi dovoljan rok, naravno i ministarstvu, da pripremi pojedinačna potraživanja i da to dostavi Narodnoj skupštini. Mislim da je potpuno normalno da narodni poslanici i javnost budu upoznati sa visinom tih iznosa, sa firmama kojima se duguje. Nikome od nas nije stalo da putarska preduzeća prestanu da rade i da ljudi odu na ulice i izgube posao, ali hoćemo da vidimo da li se domaćinski raspolaže sa tim sredstvima.Da je ovo problem samo kod "Puteva Srbije" možda bi se to i rešilo. Taj problem već traje već poslednjih pet godina i verovatno će se rešavati narednih godina.

i pokušavamo da na jedan ozbiljan, sistemski način to rešimo. Vlada nije imala sluha kada smo predlagali da to regulišemo, a vezano za dugove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na istovetan način. Došli ste ovde u parlament sa istim tim zakonom nakon šest meseci i tu se negde u tih šest meseci izgubilo osam milijardi dinara koje su bile predviđene krajem prethodne godine, a danas ih ovde nema. Nažalost, ta sredstva u budžetu su usmerena na neke druge stvari, a pare su već potrošene, a nisu izmirene sve obaveze prema zdravstvenim ustanovama u Srbiji.Taj spisak je utvrđen u martu, ako se ne varam, ove godine. To je tri meseca nakon usvajanja zakona. Da li to znači da će najmanje tri meseca proći od danas dok Vlada ne napravi taj spisak? Ili, već postoji taj spisak i vi ste verovatno o tome već i odlučivali.Gospođo

javnih preduzeća, kako nikada više iz budžeta ne bi izdvajali sredstva za pokrivanje nekih gubitaka koji se naknadno pojavljuju i kako bi ustrojili... Ako je država osnivač neke firme, ako odgovara za njeno poslovanje, hajde da tražimo od tih preduzeća da posluju u skladu sa zakonom, odgovorno i

grupe.Gospođo Grubješić, pitao bih vas, kao i sve druge u ovoj sali, da li bi se na ovaj način ponašali i na ovaj način izmirivali dugove da se radi o vašim parama? Da li biste na ovaj način donosili odluke da treba iz svog džepa ovo da platite?Naravno da ne bi. Tražili biste da pred vas donesu da vidite da li su ti dugovi realni, opravdani, da li je posao urađen, kakav je kvalitet, i onda biste posegli u svoj džep i platili za obavljen posao. To je domaćinski i tako bi svaki domaćin u Srbiji uradio.Na ovaj način, kako ste vi kod nas došli danas, to nije domaćinski. Mi ovde ne vidimo ni kome plaćamo, ni zašto plaćamo, ni da li će to ići za zarade zaposlenima, da li će to ići za dugove NIS-u za asfalt, za ovo, da li će to ići za neke druge troškove, i na koji način će se to obračunavati firmama.Govorimo o sumi od milijardu i trista i nešto miliona, to je ozbiljna suma za naš budžet, imajući u vidu koliko dugujemo i zato, ako već u obrazloženju

i da su nesporna dugovanja tim firmama i vi u samom obrazloženju amandmana kažete da su poznata i nesporna dugovanja prema firmama, a onda nećete Skupštini da otkrijete koja su to poznata i nesporna dugovanja i za šta se to duguje, već dolazite ovde, kada vas mi pitamo, vi dolazite sa praznom hartijom, samo ste napisali cifru. To je kao u nekim, znate u kojim filmovima se dešava da se samo napiše cifra i pokaže. Nadam se da mi u tom filmu nismo. Nadam se da smo mi u filmu gde funkcioniše država, gde funkcionišu procedure i gde ćemo na osnovu zakona, budžetskog sistema i ostalih propisa, vršiti plaćanje.Zato očekujem da do kraja ove rasprave, ako možete nek vam neko iz Vlade donese odluku koju ste imali na Vladi kada ste uputili ovaj predlog zakona, gde stoje poznata i nesporna potraživanja ka putarskim firmama.Ja ne znam u čemu je problem, da li neko krije imena tih firmi, da ne vidimo da su to možda neke firme koje su povezane sa nekim ljudima o kojima je bilo reči u ovoj sali danas. Ne znam u čemu je problem, jer ono dobro što smo mi tražili u ovom zakonu, a to je da vidimo da li će te pare završiti kod 10 hiljada zaposlenih u putarskim firmama u 26 preduzeća. To je ono dobro što smo mi neprestano pokušavali da nađemo u ovom zakonu i što nismo uspeli, niti ste nam vi dali odgovor na to. Mi ćemo uvek insistirati na ovoj informaciji, zato što očekujemo da na taj način ispoštujete i ovaj dom i građane kojima gurate ruku u džep za 1,3 milijarde.Nadam se da ćete vi uspeti do kraja rasprave da nam odgovorite. Sama ta činjenica što je vas Vlada ovde poslala, poslala vas je da s nama i komunicirate. Prosto mi očekujemo, ne svađu i raspravu sa vama, nego jednu razmenu informacija, jer smo svi mi krajnje dobronamerno tražili samo da vidimo kome će biti plaćeno i zašto je toliko plaćeno i kakav je kvalitet radova.Kada

i ona je taj zakon branila, iako može da se kaže da je to zakon iz domena finansija.Mi danas nikog iz Ministarstva gospodina Mrkonjića nemamo, a sećamo se kada on dolazi na rasprave u ovu salu, dođe sa celom svitom, od šefa protokola, dva pomoćnika i on. Danas kada treba o ovoj važnoj stvari da se razgovara, sedite vi sami, na braniku Vlade. Mislim da to nije dobar način da se raspravlja u ovoj Skupštini i očekujemo da konačno vi, ako ništa drugo, do kraja ove rasprave nam kažete bar jednu firmu kojoj će biti plaćeno, za koje namene i za koji posao. Hvala.

vi, odnosno predsednik Narodne Skupštine je napravio povredu člana 217, odnosno 218. Poslovnika Narodne Skupštine. Naime, prema članu 217. šezdeset narodnih poslanika može da pokrene zahtev za smenu, odnosno nepoverenje Vladi ili pojedinom njenom članu.

gde nema zahteva 60 narodnih poslanika za smenu gospodina Žarka Obradovića, ministra prosvete i nauke.Molim da prenesete predsedniku Narodne skupštine, moguće da je do greške došlo nenamerno, ali da se ta greška ispravi. Hvala gospodine Veselinoviću.Podsetiću vas na odredbe člana 103. stav 1. da predsedavajući može da povredi poslovnik samo na sednici Narodne skupštine koja je u toku. Svakako će predsednik primiti k znanju to o čemu ste vi govorili.Reč ima narodni poslanik Miroslav Petković. Vrlo kratko, predsedavajuća, još jednom ponavljam, danas razgovaramo o milijardu i 350 miliona dinara koji se pretvaraju u javni dug na osnovu dugova koje je stvorilo JP Putevi Srbije. Želim još jednom da podsetim vas i građane Srbije da je vaša Vlada, gospođo

kao pojedinci, odgovorne firme to rade, poreska uprava treba da se bavi svojim poslom i kažnjava one koji to ne rade, a govorim o trideset i nešto milijardi koje je ova vlada uštedela rebalansom budžeta. Vi ste glasali, pretpostavljam, i da se otpiše, odnosno oprosti dug od 25 milijardi dinara.Ukoliko se ne varam, ako se dobro sećam, vaša Vlada, samo prethodna Vlada, je omogućila JP Putevi Srbije svojevremeno, kada je 2008. godine doneta odluka da su oni u obavezi da plaćaju PDV, da povećaju cene putarina za 18%, koliko je iznosio PDV. JP Putevi Srbije je ubralo i taj prihod, tih dodatnih 18%, da bi iz tih sredstava plaćao

ali to samo pokazuje da ne postoji ozbiljna želja, ne postoji politička volja da se ovaj problem konačno reši i da imamo preduzeća kojima gazduje država Srbija preko, još uvek, upravnih odbora, koji takođe, na osnovu zakona koji je usvojen u ovoj Skupštini, ne bi trebalo da postoje. Sad smo čuli, pre neki dan, da je Upravni odbor JP Putevi Srbije odlučio da će pronaći nekakvo rešenje. Ako ste Vlada, ako ste odgovorni ljudi, onda vladajte, onda donesite jedinstvena pravila za sva javna preduzeća, bez obzira ko je na čelu njih, da li je to Srbijagas, da li je to EPS, da li su to Putevi Srbije, jer svi građani Srbije direktno zavise od tih preduzeća,

da ponovimo još jednom pitanje. Dakle, ovaj Predlog zakona kaže da su utvrđene obaveze u nominalnom iznosu od jednu milijardu 346 miliona i nešto dinara na dan 1. aprila i da će prva rata, prva trećina ovog duga biti isplaćena tokom jula meseca. Sada je jul mesec. Da li je moguće da u ovom trenutku ne postoji precizna lista preduzeća kojima se duguje i koliko se duguje?Drugo, duguje?Drugo, upozoravam na jednu vrlo opasnu formulaciju u ovom članu koja kaže – putarskim i drugim društvima, zbog čega mi sumnjamo da će na ovaj način biti pokrivani neki dugovi Puteva Srbije, koji su nastali po čudnim osnovama, a ne po onim osnovama koje podrazumevaju osnovnu delatnost te firme.Zbog toga sam ja, gospođo Grubješić, pitao u četvrtak, nisam dobio odgovor, pitam vas danas ponovo – zašto je JP Putevi Srbije u 2012. godini potrošilo više od 12 miliona dinara na troškove oglašavanja i propagande?Zašto se oglašava monopolista? Koji je poslovni interes da se monopolista oglašava? Da li je oglašavanje monopolista dozvoljeno po Zakonu o javnim preduzećima, koji ste ovde usvojili? Jeste, ukoliko to posebnim aktom dozvoli Vlada. Da li je Vlada Srbije dozvolila posebnim aktom oglašavanje Javnog preduzeća "Putevi Srbije"? Utvrdili smo da su se "Putevi Srbije" oglašavali u 2012. godini. Danas vas pitam – da li se od 1. januara 2013. godine takođe oglašavaju "Putevi Srbije"?Konačno poslednje pitanje kod ovog amandmana. Vidim da direktori nekih drugih javnih preduzeća kažu da će deo njihovih obaveza biti prenet u javni dug. Prema informacijama koje su objavljene u medijima, to je danas rekao direktor Javnog preduzeća "Putevi Srbije", čini mi se za iznos koji je veći od 50 miliona evra. Dakle, da li ova Skupština može da očekuje novi predlog Vlade kojim ćemo po istoj ovoj metodologiji i "Srbijagasu" dopustiti

Uvažena predsedavajuća, poštovana gospođo ministarka, koleginice i kolege narodni poslanici, i u ovom amandmanu se kaže – briše se. Demokratska stranka, ponavljam, nije podnela amandmane iz razloga što je ovaj zakon potpuno u suprotnosti sa sa svim pravnim i moralnim normama, a i zato što nije ni trebao da bude u skupštinskoj proceduri. Radi istine, treba nešto reći i o odgovornosti lica u "Putevima Srbije".Naime, Zoran Drobnjak je postavljen 2007. godine, za vreme Vlade Vojislava Koštunice, a na predlog Velimira Ilića, predsednika Nove Srbije. U maju 2010. godine, na pitanje – da li će biti smenjen, Drobnjak je rekao da se tadašnji ministar Mrkonjić samo šali i da od toga nema ništa.

je još važno reći? Važno je reći da se preduzeće "Putevi Srbije", pored ovoliko gubitaka, ponašalo i onako kako nije u skladu sa zakonom. Signalizacija i bezbednost na putevima je ugrožena. Na autoputu Beograd-Novi Sad zbog loše signalizacije dogodilo se nekoliko saobraćajnih nesreća. Ministarstvo saobraćaja je ove godine naložilo zaustavljanje radova na jednoj traci autoputa od Batočine prema Kragujevcu, iz razloga što nisu postojali svi papiri i nije bilo građevinske dozvole.Šta

odneti te ljude iz ministarstava, direktore javnih preduzeća koji su odgovorni za ovako nešto. Ovde zaista nema odgovornosti u DS. Hvala.

Dakle, ovaj zakon je prava slika i prilika u kojoj meri je izvršna vlast bahata, u kojoj meri je arogantna, u kojoj meri je apsolutno ne interesuje kako će da reaguju narodni poslanici kada određen predlog zakona stigne u parlament. parlament. Ovaj zakon je neodređen i neodrediv. Ovaj zakon je šupalj.Dakle, radi se o tome da mi treba da odlučujemo o nemaloj svoti novca koja predstavlja dug "Puteva Srbije", koji će pasti, normalno, na teret onog prosečnog građanina Srbije, a da pri tom ne znamo ništa u vezi tog duga. tog duga. Razumem da su bili različiti partijski činovnici koji su napravili taj dug, razumem da i partije imaju određene blagonaklone odnose prema tim svojim partijskim činovnicima i članovima, ali nikako ne razumem kako se Vlada usuđuje da ovakav predlog zakona dostavi parlamentu na rešavanje i da zaista očekuje da mi ne primetimo ovo kukavičije jaje. Ovo jeste kukavičije jaje i ovo jeste jedan sumnjivi dokument.Ako

Jeste da se Vlada trenutno nalazi u rotaciji, jeste da se nalazi u nekom statusu lingua, da li će ili neće promeniti i koje ministre će promeniti, koje će da rekonstruiše, a koje neće, ali to ne znači da Vlada neće pre ili kasnije doći u poziciju slobodnog pada, nastavi li na ovaj način da se odnosi prema zakonima. Mi bismo vam predložili da napravite jednu jedinstvenu evidenciju, jednu centralizovanu evidenciju svih gubitaša javnih preduzeća, pa da imamo na jednom mestu tačno podatke o tome koliko duguju, kome duguju i zašto duguju. To je u stvari jedan odgovoran odnos prema javnim preduzećima i uopšte prema budžetu Republike Srbije, a pre svega prema građanima. Hvala.Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Reč ima narodni poslanik Bojan Đurić. Vi ste u članu 6. rekli da će izmirivanje obaveza prema putarskim i drugim društvima vršiti Ministarstvo finansija i privrede, Uprava za javni dug, u skladu sa aktom Vlade iz člana 5. ovog zakona. O tome smo maločas govorili.Dakle, još jednom pitam – gde je tačno u rebalansu budžeta za 2013. godinu i na kojim pozicijama obezbeđen novac za ovako nešto? Da li će se novac obezbeđivati iz novog zaduživanja? Ako se obezbeđuje iz novog zaduživanja, onda uzmite u obzir da, recimo, Uprava za javni dug, kada radi emisije državnih zapisa iz kojih obezbeđuje sredstva predviđena budžetom, ima mnogo problema da realizuje te emisije, da se prosečno realizuje između 25 i 30%, da su kamate u ovom trenutku ili prinos negde oko 10%, i onda te iznose dodajte na ovaj iznos nominalnog duga koji ste preuzeli ovde, jer će to biti ukupan iznos u realnom novcu koji ćemo na kraju vratiti.Imam još jedno vrlo važno pitanje. Mislim da makar na to pitanje, gospođo Grubješić, možete da dogovorite. Vi kažete u članu 4. da će se plaćati ovaj dug u tri međusobno jednake tranše, po jedna trećina u julu, septembru i novembru. Ali, vi kažete - u visini jedne trećine ukupnog iznosa obaveza utvrđenih u članu 2. U članu 2. piše jedna milijarda i 346 miliona. U Zakonu ne piše da li ćete vi svakom putarskom preduzeću isplaćivati obaveze prema njemu u tri jednake rate ili će biti moguć neki drugačiji redosled. Da li je moguća po ovom zakonu situacija da nekim od putarskih preduzeća celokupan iznos duga bude isplaćen u julu, a da neki drugi moraju da čekaju do novembra meseca? To nije regulisano zakonom. Po tekstu koji ste napisali, takva situacija je moguća, između ostalog i zbog toga što mi danas ne znamo koliki je dug. Ako je jedna trećina četiristo i nešto miliona, to znači da vi u toj prvoj tranši u julu, u odnosu na tri ili četiri npr. miljeničke kompanije ili putarska preduzeća, možete da izmirite dug. Ogromna je razlika u zemlji sa ovolikom inflacijom da li će neko dobiti ceo iznos u julu ili će morati da čeka do novembra. Hvala.Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Reč ima narodna poslanica Radmila Gerov. Zahvaljujem.Članom 7. predviđeno je da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku". Gospođo Grubješić, da li bi bilo moguće u zemljama članicama EU da da direktor nekog njihovog preduzeća decembra meseca ne zna koja su mu dugovanja, da nakon tri meseca kaže da ima dugovanja veća za 11,5 miliona evra i da li u zemljama članicama EU niko za tako nešto ne bi snosio odgovornost? Pa ne drži on valjda te fakture i račune u džepu sa sobom, pa u decembru ne zna da mu nedostaje još 11,5 miliona evra?Činjenica je da mi danas kao narodni poslanici, niti danas u raspravi u pojedinostima, niti smo u raspravi u načelu imali prilike da saznamo odakle je nastao taj dug od 11,5 miliona evra,

drugo - što nije raspisala konkurs za izbor direktora JP "Putevi Srbije", iako je imala rok, po Zakonu o javnim preduzećima, do 1. jula, treće - što tamo još imamo upravni, a ne nadzorni odbor i četvrto - što dozvoljava direktoru i upravi tog preduzeća da krši zakon vezano za sve propise vezane za računovodstvo i finansijsko izveštavanje.Ako će na takav način Srbija da bude i postane član EU, mi smatramo da je tako nešto nemoguće. Očigledno je da od vas ne možemo da dobijemo odgovor ni na jedno pitanje. Odgovor nismo dobili ne samo od vas, niti od ostalih ministara u Vladi. Očigledno je da ministar Milutin Mrkonjić nema hrabrost da dođe ovde u Skupštinu sada kada se raspravlja, između ostalog, i o njegovim dugovanjima i da poslanicima kaže kada su nastali ti dugovi, da li su iz vremena predizborne kampanje, da li su od nove godine do danas, da li su nastali npr. asfaltiranjem nekih ulica u Zaječaru pred ove izbore.Smatramo da je sramota što ministra danas nema. Očigledno je da vi ovde treba da budete jedini koji ćete na neki način ćuteći da branite ovaj zakon jer ja vas razumem da nemate šta o ovome da kažete. Najpametnije je da Vlada Republike Srbije povuče zakon iz procedure.

jer sam mnogo stvari i ja danas saznala od vas upravo. Zašto sam oćutala? Zato što ne mislim da sam stručnjak za putnu privredu i ne bih se upuštala u detalje u koje ste se vi upuštali. Neki od vas se mnogo bolje od mene razumeju i u putnu privredu i kako je to nekada izgledalo, kako danas izgleda, koliko puteva je izgrađeno, u kom kraju je koliko puteva asfaltirano. Zaista sam zahvalna na svim tim podacima koje ste dali.Ne želeći da opravdam svoje prisustvo danas ovde i nečije odsustvo, reći ću samo da je danas zajednička sednica dveju vlada – Republike Srbije i Vlade Republike Srpske u Banjaluci i da je većina, ako ne i svi, ministri, na čelu sa premijerom, danas u Banjaluci, a da sam ja danas ostala ovde zato što ne bih imala priliku ni sa kim tamo da bilateralno razgovaram o procesu evropskih integracija.Kada smo kod procesa evropskih integracija, reći ću nešto iz struke, a što se odnosi na materiju o kojoj danas govorimo. Sada je već izvesno da će Srbija otpočeti pregovore o pristupanju do kraja januara,

Poglavlje XIV – Saobraćajna politika i Poglavlje XVII – Ekonomska i monetarna politika.Mi sa ovakvim zakonima, ne sa ovakvim zakonima kao što je ovaj danas, nego sa ovakvim stanjem u našem javnom sektoru i u javnim preduzećima, nećemo moći ni da otvorimo ni da zatvorimo Poglavlje VIII, koje se odnosi na konkurenciju, na politiku nadzora državne pomoći, odnosno na sprečavanje vlada da dodeljuju državnu pomoć koja ograničava konkurenciju na unutrašnjem tržištu.Svesni smo i vi i mi, ja koja sam do juče sedela ovde sa vama, kakvo je stanje u javnim preduzećima, da su većina njih gubitaši, da su monopolska, neefikasna i da je javnim preduzećima preko potrebno restrukturiranje.

To je proces koji će izgleda trajati, evo, možda baš do otvaranja ovog Poglavlja VIII, kada će neke radikalne mere morati da se preduzmu, makar i nevoljno, ali ukoliko Srbija bude i tada želela da jednog dana postane članica EU, moraće svoje zakonodavstvo, a još više praksu da prilagodi najboljim standardima koji postoje na tržištu EU, a monopoli i nedostatak konkurencije sigurno nisu standardi sa kojima Srbija može da bude i i postane jednog dana članica EU.Apsolutno se slažem sa vama, nekoliko narodnih poslanika je pomenulo, da se u javnim preduzećima posluje nedomaćinski. Tačno je. Ne zna se u mnogima koliki je tačan broj zaposlenih, koliki je tačan iznos duga, ali to se ne zna ne od juče. Neka preduzeća te podatke uspešno prikrivaju u poslednjih 20-ak godina, pa tako i neki dugovi javnih preduzeća potiču još iz 90-ih godina i sada pristižu na naplatu.Što se tiče nedomaćinskog poslovanja, da, primetili smo svi da se baš gubitaši najčešće oglašavaju da da isplaćuju bonuse, da isplaćuju 13. platu, i to sve u zemlji Srbiji, sa ovolikim brojem nezaposlenih, sa ovolikim brojem siromašnih. Međutim, kada ćemo konačno uspeti da od ovakvih neefikasnih monopolskih javnih preduzeća napravimo efikasna preduzeća, ne mogu na to pitanje da odgovorim.Mi, kao političari i kao članovi političkih stranaka, vrlo dobro znamo da je partijsko upravljanje u preduzećima dovelo do ove situacije u kojoj su javna preduzeća danas. To treba otvoreno reći i priznati. Tu ne treba niko da se izgovara - moja stranka nema veze sa ovim, moja stranka u ovome nije učestvovala.Konkretno, kada govorimo danas o "Putevima Srbije", čuli ste i znate, direktor je postavljen još 2007. godine, punih šest godina je direktor ovog javnog preduzeća. Resorni ministar je ministar, evo, u drugoj vladi, pa ne može biti aboliran za ono što je prethodna vlada radila, odnosno vodeća stranka u prethodnoj vladi, ali dobro. Ponekad je najlakše trenutno oboleti od političke amnezije i prebaciti sve na nekog drugog. Znate, nekad dođe kraj prebacivanju. Nekad neke stvari ne možete da prebacujete jedni drugima. Nekad neke odluke moraju da se donesu, jer

čijoj se transformaciji i restrukturiranju za sada ne vidi kraj, ali se vidi početak. Početak se vidi i kod "Puteva Srbije".Vlada

U načelnoj raspravi smo govorili o tome da preporuku ili obavezu prethodnog Ministarstva finansija iz 2008. godine "Putevi Srbije" su jednostavno ignorisali i prolazili bez ikakve sankcije. Sada to više neće biti slučaj.Kakvo je stanje naših puteva, to svi dobro znamo. Onog trenutka kada izađemo već u Mađarsku, zemlju članicu EU, vidimo kako put može da bude savršen, kako može da bude jeftiniji i kako može da se uradi za kratko vreme.Sada sam otvorila previše tema, da bi o njima mogli da raspravljamo danas ili ovih dana. Ono što je neumitno i ono što mora da se uradi jeste zaista restrukturiranje i reformisanje javnih preduzeća, da ona postanu, koliko god je to moguće, efikasna, da im se obezbedi konkurencija, da se broj zaposlenih svede na onu meru koja odgovara nekom javnom preduzeću, da prestane partijsko zapošljavanje, da prestane partijsko upravljanje i da konačno profesionalni menadžment počne da donosi odluke, ali i da odgovara za poslovanje bilo kog, pa i javnih preduzeća u Srbiji. Hvala.Gospodine Đuriću, želite repliku umesto predlagača. Izvolite. **Bojan Đurić** Hvala vam, gospođo Grubješić, na ovome što ste rekli. Neću insistirati da idete dalje u ovim ocenama, ili u slaganjima sa onim što su mnogi od nas govorili. Ljudi koji ovo gledaju i javnost, svakako, elementarno prati politiku, vrlo dobro je razumeo šta ste zapravo vi, u ovih nekoliko minuta rekli i to jeste značajno u ovom trenutku.Ne mislim da ćemo uspeti da završimo taj proces restrukturiranja javnih preduzeća do otvaranja poglavlja. Mislim, da ćemo uspeti da to, kako-tako, uvedemo u pristojne okvire, ili da bude prihvatljivo za EU poslednjeg dana pred naš formalni ulazak, kao što su to uradile neke zemlje pre nas.Ali, bojim se da, dok taj posao budemo radili, da ne izgubimo pogled na ono što se zapravo dešava oko nas, što nije naša specifičnost. Dakle, čak i kad bi JP "Putevi Srbije" bilo najefikasnije u ovom trenutku, ili neka druga, ali hajde da uzmemo JP "Putevi Srbije", ono ne bi moglo da izvršava svoje obaveze regularno, na vreme, čak ni u ovakvoj zemlji koja nema mnogo puteva.Ne mislim da će nam pomoći to što je komesar za konkurenciju Mimica koja ima iskustva, recimo sa hrvatskim slučajem, ali hajde da pogledamo tu zemlju. Ona je uspela da izgradi nekoliko autoputeva. Neuporedivo je bolja u tom pogledu i ona više danas ne može da servisira preko javnih izvora, odnosno preko javnih preduzeća, preko hrvatskih autocesta ni održavanje tih puteva. Želi da ih da u dugoročnu koncesiju koja je skoro pa prodaja autoputeva, koja su pre toga uspeli da izgrade, napravili veliki dug.Zato nisam siguran da je put za ovo, ili druga javna preduzeća, da se u njima samo drugačije bira rukovodstvo, ili poslovodstvo da drugačije posluju. Mi moramo da imamo mnogo manje javnih preduzeća. Pre toga, moramo da donesemo političku odluku čime u stvari država mora, ili sme da se bavi i da onda imamo javna preduzeća, ili javno upravljanje, ili javne investicije isključivo u tim oblastima. Ove neke druge oblasti moramo da pustimo tržištu konkurencije i to neće biti lako, ali to je, prosto, jedini način.Nisu jedini problem Srbije nepošteni direktori, problem je što u nekim segmentima država uopšte ne može da se bavi time.

potpredsednica Vlade rekla, suvišno upućivati strelice na njen račun. Ona je rekla da se ne razume previše u putnu privredu i to je nama sasvim jasno. Ona je tu danas došla da odradi posao, odnosno da zameni nekoga ko bi trebao da se razume, a to je ministar Mrkonjić.Koliko sam razumeo potpredsednicu, vi ste rekli da je danas Vlada, kompletan sastav Vlade u Banja Luci, na zajedničkoj sednici sa Vladom Republike Srpske. Međutim, naravno da je to veoma važan sastanak, ali mi u poslednje vreme,

prvog, najvažnijeg akta koji ova Skupština donosi zajedno sa budžetom. Nije bilo ni predsednika Vlade, niti nekog od resornih ministara, osim gospodina Dinkića.Raspravljamo o zakonima koji nemaju veze sa vašim resorima. Tu je ministarka Kalanović, tu je potpredsednica Grubješić, pa da li ovu Vladu zaista vodi URS? Uopšte ne upućujem strelice na račun URS, nego, po svemu sudeći, sve ono što treba da se uradi neprijatno, daje se vama kao zadatak. Gospodin Dačić putuje u Brisel, Banja Luku itd. Zaista ne znam njegove puteve, gde je potpredsednik Vlade, takođe, međutim mi ovde dobijamo…(Predsedavajuća: Gospodine Veselinoviću, zaista sam dužna da vam kažem da se vratite na temu, a tema je amandman na član 7. Dakle, u skladu sa Poslovnikom, molim vas.)Da, naravno. Tema je održavanje puteva, preuzimanje

obaveze koje će nastajati i u narednom periodu, samo zbog toga što ova Vlada ne radi svoj posao. Ova Vlada ne radi svoj posao zato što je na mesta u tim javnim preduzećima postavila partijske direktore, uprkos obećanjima koja su dali.Molim potpredsednicu Vlade da da odgovor na samo jedno pitanje – zbog čega vi, kao stranka koja se zalagala za departizaciju javnih preduzeća, pristajete da i dalje javna preduzeća vode partijski kadrovi? Zbog čega niste raspisali, sem u dva, tri javna preduzeća konkurse? Zbog čega tumačite Zakon o javnim preduzećima na način da to odgovara partizaciji, a ne departizaciji? Zbog čega niste raspisali javne pozive za izbor novih direktora, konkretno za JP "Puteve Srbije"? Raspisali ste? Izvinjavam se ako je to tačno, onda je pitanje zbog čega za ostala javna preduzeća niste raspisali konkurse, nego ste na tim mestima ostavili direktore koji su izabrani kao partijski kadrovi?

"Puteva Srbije" i raspisano je desetine konkursa za izbor direktora javnih preduzeća. Apsolutno će se Zakon o javnim preduzećima poštovati, što se tiče ove Vlade.Ono čega ranije nije bilo, a nije bilo ni Zakona o javnim preduzećima, nije bilo raspisivanja konkursa za direktore javnih preduzeća, osim ukoliko se ne računaju neki konkursi koji su se dešavali na lokalnom nivou, recimo, u nekim lokalnim samoupravama. Od toga je napravljen kult da su urađene profesionalizacije i departizacija samo tu i nigde više, i samo se to desilo.Nažalost, nije. Nažalost, u Srbiji u mnogim lokalnim samoupravama se upravo stranke dogovore, sve stranke, ne izuzimajući moju, vašu, bilo čiju, dogovore ko će biti na čelu kog komunalnog javnog preduzeća. i sa tom praksom nastavimo, pogledaćete koliki su dugovi javnih komunalnih preduzeća iz lokalnih sredina i kako ti dugovi utiču na kvalitet života ljudi u lokalnim zajednicama.Dakle, Vlada Republike Srbije je 30. juna raspisala konkurs za direktora JP "Putevi Srbije" i još desetine konkursa, ne istog dana, nego i pre i posle tog za izbore direktora ostalih javnih preduzeća. Između ostalog, u procesu je, odnosno još uvek traje konkurs za izbor direktora EPS, na primer, pa ćemo videti, pošto je i do sada bio nestranački kadar, profesionalac, da li će to tako biti ubuduće. Sigurna sam da hoće, da će se poštovati svi kriterijumi koji su dati u konkursu.

ministara u Vladi Republike Srbije, koje je kandidovala Srpska napredna stranka je u ovom parlamentu i ovoj plenumskoj sali, više nego vidljivo.Podsetio bih prethodnog govornika, ako nije bio u sali, a čini mi se da je i govorio kada je bilo, recimo poslednje oko nacionalne strategije o reformi pravosuđa ili Nacionalne strategije o borbi protiv korupcije, daje vrlo agilan u branjenju tih nacionalnih strategija i kao predlagač bio gospodin Nikola Selaković, ministar pravde, inače kandidat i kadar Srpske napredne stranke.Ne znam da je to cela srpska javnost to videla, a jedino jedan poslanik koji kaže da nije video, da nije bio prisutan tu. Meni to zaista nije jasno, i takve stvari ne mogu da prihvatim, kao što i ne mogu da prihvatim, kada smo već kod te nacionalne strategije o borbi protiv korupcije, pitanje je – zašto je prethodna Vlada čekala, a nije imala 2010. godine, takav jedan dokument. Zašto je prethodni dokument bio takav, da nije imao monitoring monitoring pa je ostao mrtvo slovo na papiru.Uostalom, ako imate neke zamerke, možete naredne nedelje već da ih izreknete, jer ćemo imati zakon o prekršajima, ponovo će biti gospodin Selaković ovde, kao i ostali ministri u Vladi Republike Srbije. To što neki ministri imaju zaista velike aktivnosti međunarodne, a produkt tog rada da se vidi na tom ubrzanom putu Srbije, ka evrointegracijama, ne znam da li vam je tako nešto krivo, ili vam nije krivo, uglavnom, nemojte zbog vas, nemojte zbog parlamenta, nemojte uopšte govoriti neke stvari i slati poruke koje nisu istinite, sa govornice Narodne skupštine Republike Srbije.

bila rasprava o rebalansu budžeta da nijedan ministar iz Socijalističke partije Srbije i Srpske napredne stranke, nije bio na sednici.Dakle, nije tu bilo ni ministra poljoprivrede, ni drugih ministara iz Srpske Srpske napredne stranke, koji su trebali da brane pozicije ili da ne brane pozicije koje se tiču poljoprivrede, smanjenja budžeta za poljoprivredu, koji se tiču zdravstva iz Socijalističke partije Srbije, itd.Dakle, gospođa potpredsednica je rekla da je nekih desetak konkursa raspisano desetine, na nivou Republike, a nabrojali ste samo jedan konkurs, dakle za Elektroprivredu Srbije, odnosno drugi za puteve Srbije.Reći ću vam, evo u Novom Sadu je prekjuče izvršen izbor direktora po tom novom principu, koji ste vi ustanovili Zakonom o javnim preduzećima.Znate, koliko je direktora izabrano, 16, i znate koliko direktora po stranačkoj pripadnosti? Sve bivši VD direktori i sve nepristrasno i sve baš kako ste vi obećali građanima Srbije.Dakle, vi taj zakon ne poštujete, da ne kažem, izvrgavate ga ruglu, a ovde samo pokušavate da odbranite ono što se odbraniti ne može, jednostavno, jedno pričate, a drugo radite na terenu.Dakle, rekli ste, bio je jedan direktor, nestranački direktor EPS, nadate se da će ostati. Daj Bože, da makar jedan direktor bude nestranačko lice posle ovih ovih izbora prema novom Zakonu o javnim preduzećima najavili kao značajnu promenu departizacije Srbije, a desilo se nešto obrnuto.

finansija.Gospodine Veselinoviću, ja sam bila narodni poslanik u prošlom sazivu četiri godine, kada god je budžet donošen, ovde je sedeo samo ministar finansija, bila je to gospođa Diana Dragutinović, a kasnije gospodin Mirko Cvetković i premijer i ministar finansija, nemojte spočitavati ovoj vladi zašto budžet brani samo ministar finansija. To je bila praksa i ranije, jer ministar finansija odgovara u ime Vlade za ono što iznosi pred narodne poslanike.Nije bio nikakav izuzetak to što je ministar finansija Mlađan Dinkić sam branio i budžet i rebalans. Tako nešto sam ja ovde gledala četiri godine, a i vi zajedno sa mnom, koliko se sećam. replika. **Zoran Babić** U potpunosti bih podržao kao čovek koji je bio narodni poslanik u prethodnom sazivu sve što je gospođa Grubješić sada rekla i tu na istom mestu je gospodin Cvetković sedeo i gledao u stranu, nije hteo da gleda u opoziciju kada smo mu mi upućivali kritike o budžetima i rebalansima budžeta i možete da mašete sa glavom koliko god hoćete, postoje snimci, postoji nešto što ne može da se slaže.Sa druge strane, kada je stizao taj budžet?

bilo mogućnosti da se podnesu amandmani i da može dovoljno da se upozna i sa budžetom i bilo šta da se kritikuje vezano za taj budžet.Sa druge strane, ja mogu da razumem neke političke opcije koje upućuju kritike da ovaj pokušaj departizacije, i da Zakon o javnim preduzećima nije možda dovoljno dobar, taj proces je kontinuiran. To je nešto što ne može da se završi preko noći i ja mogu da razumem te političke opcije koje nisu bile u situaciji da departizaciju i obave i pred takvim kritikama mogu da ućutim i da kažem protivargument da je desetine konkursa objavljeno.Ne mogu da prihvatim da neke političke opcije, koje u gradu Beogradu vrše vlast, što tu ne uradite departizaciju, pa da kažete, tamo gde smo vlasni, tu smo izvršili departizaciju, a šta vi tamo radite? Ko je direktor Beogradskog vodovoda i kanalizacije? Cvijo Babić, potpredsednik Gradskog odbora DS i sada kada je i sada kada je tu gde vi vršite vlast, tu zatvaramo oči, tu nas nije briga, to ne sme niko da pomene, a onda, strašno je, zašto tako nešto niste uradili.Uostalom, mi smo najavljivali rekonstrukciju. Ona će biti u naredne dve nedelje. Ako vam je zaista

cenjenog premijera nije bilo nikada, čak ni saradnika, ni na odboru, ni kada se obrazlagao Predlog budžeta.Da je to bila drugačija praksa, imali biste moralni kredibilitet da postavite jedno takvo pitanje. Kada je bio taj premijer ovde prisutan, kao da nije bio prisutan. Nije bio primećen, nije puno govorio, za razliku od ovog premijera koji svakog poslednjeg četvrtka od početka ovog saziva je bio i po drugim bitnim pitanjima i temama, a vi ste se čak žalili da mnogo govori, da vam oduzima vreme da vi govorite.Više puta sam vas pitao, taj premijer kada se pojavio ovde, tu su kolege iz LDP i gospodin Đurić koji je lično bio član

ta ekonomska politika, taj ministar finansija, oterao je MMF iz Srbije i tada je on obmanuo i Odbor za finansije i sve poslanike. Odgovorite mi da li da li su prioriteti premijera ubrzane evropske integracije, dobijanje datuma od strane Vlade i svih članova ove vlade, dobar rezultat. Da li je dobro što premijer gradi dobre odnose i Vlada Republike Srbije sa Republikom Srpskom? Da li je to dobro ili nije.Nemojte molim

Naravno, da je dobro što Vlada Republike Srbije i Republike Srpske zaseda zajedno. Međutim, nije dobro što je ova Skupština pre dva - tri dana smanjila budžet za Srbe regionu za 10%. Mali budžet je i onako smanjila za 10%, i to je vaš odnos prema Srbima u regionu.Kada je u pitanju prisustvo ministra i ministara na sednici možemo zajedno da pogledamo snimke i da vidimo ko govori istinu.Međutim, ono što svakako ćete priznati da sam ja u pravu i da vi niste govorili istinu, jeste činjenica da ste vi budžet usvojili. Tačno je na vreme, prvi put, ali da ste taj budžet promenili već za sedam meseci. Znači, vidi se kakav ste vi budžet doneli. Vidi se da ga nisu ni ministri pročitali, a ni vi. Dakle, vi ste doneli budžet koji menjate posle sedam meseci, i biće dobro ako do Nove godine ne budete još jednom menjali ovaj rebalans, odnosno postojeći budžet.Kada je u pitanju MMF, to je i MMF rekao, jasno je da sa ovom Vladom nema pregovora zato što ova Vlada postavlja uslove MMF, MMF hoće da razgovara sa kredibilnim partnerom, a ne sa partnerima koji ne znaju šta će u ekonomskoj sferi.Naš predsednik Vlade, gospodin Cvetković, koga ste gospodine Kasaloviću i vi zdušno podržavali je malo govorio, ali je puno radio, za razliku od vašeg koji puno priča, jako puno priča. Tačno je. To sam nekoliko puta upozoravao, ali ne radi gotovo ništa.Kada je ekonomija u pitanju ne radi ništa. To govori 40.000 novo nezaposlenih koji su na spisku zavoda od kad ste vi na vlasti i kada su u pitanju konkursi, tačno je da ste vi raspisali konkurse. Međutim, neće se niko više na te konkurse javiti u narednom periodu kada vidi na koji način birate direktore. Dakle, javilo se preko 100 i nešto ljudi u Novom Sadu, a ti se ljudi sledeći put neće javiti kad vide na koji način birate direktora.

preko, televizija sa nacionalnom ili regionalnom, bilo kakvom frekvencijom, a naročito za skupštinskom govornicom, tako da vidovnjaštvo tipa -ministri nisu pročitali budžet ili tako nešto, molim vas da sankcionišete ubuduće.Što se tiče samog rebalansa budžeta, jedna velika bogata zemlja kao što je to Rusija, imala je čini mi se dva rebalansa budžeta, ništa im ne fali i rado bih se menjao da Srbija ima te resurse koje ima Rusija. S druge strane, ovaj rebalans budžeta je nastao, odnosno, svaki nastaje zbog disbalansa prihodne i rashodne strane. Ovaj je nastao i usvojen je zato što je rashodna strana kontrolisana, zato što se trošilo principima dobrog domaćina, kontrolisano, prihodi što su bili manji, to niko nije mogao da predvidi u tom u tom obliku, ali šta su bili razlozi za prethodne rebalanse? Zato što su troškovi tih budžeta, zato što su oni bili i nenamenski i kriminogeni i nekontrolisani. To je razlika između ove Vlade i prethodne Vlade. **Zoran Kasalović** Zahvaljujem poštovana potpredsednice.Dame i gospodo narodni poslanici, tačno je da prethodni premije nije mnogo govorio, pitam vas da li je on ustvari suštinski bio premijer? Svi znaju da nije bio. da nije bio. Koliko je uradio, to su najbolje presudili građani i rekli.Četvrti put vas pitam, da li je vaš ministar finansija i premijer tvrdio da je sporazum sa MMF važeći, da su problemi oko izdavanja garancija oko dokapitalizacije Komercijalne banke

prošle godine saznali pravo stanje naših javnih finansija i plan u kome nisu bila predviđena sredstva za isplatu plata, nedovoljno za penzije. Kako ste vi čitali tad budžet? Svi smo ga čitali, ali nam ga je tumačio tadašnji ministar finansija. Kažem vam da je on toliko bio hrabar da je sve članove Odbora za finansije i javnost obmanuo. Kažem vam, tačno je, vi kažete da je malo govorio, govorim vam zbog čega je malo

o preuzimanju obaveza Javnog preduzeća "Putevi Srbije" od strane države i to u iznosu od milijardu i 400 miliona. U ovome što je gospođa ministarka rekla, ja bih ipak želeo da se na neke stvari osvrnem, a to je da ćete se svi složiti ovde u ovoj sali da najveći generator nelikvidnosti javnog sektora i uopšte privrede Srbije, jeste ustvari sama država, jer država ne izmiruje svoje obaveze blagovremeno i dovela je ova sva preduzeća u jedan sistem u kome se oni danas nalaze.Kritika nalaze.Kritika javnog sektora ili rukovodioca bilo kog u javnom sektoru, nezavisno iz koje on političke stranke dolazi, ja principijelno mislim da nije dobronamerna i da svako ko upućuje tu kritiku, personalizuje odgovornost, pre svega Vlade i ove države.Ako

raditi bilo koja usluga iz javnog sektora, a pri tome znamo da se na međunarodnom tržištu neke stvari kupuju mnogo skuplje, onda je logično da će menadžment preduzeća biti neuspešan, ali to nije neuspeh tog menadžmenta, to je odgovornost svih nas koji sedimo ovde.Znači, mi u jednom trenutku moramo sebe da pogledamo u oči i da kažemo – draga gospodo, naša cena održavanja puteva po ovim ugovorima koji su iz 1992. godine, da li je namera svih političkih struktura koje su učestvovale u procesu privatizacije bile da se proda pravo na održavanje puteva i nije bila namera da mi dobijemo efikasno upravljanje održavanjem puteva.Ako danas od 1992. godine, od kad ste rekli, nema tendera za održavanje puteva, pitanje je na koji način se formiraju cene održavanja? Kolika je cena asfaltiranja?Kolika je cena košenja trave, kolika je cena saniranja udarnih rupa, ko je taj ko računa i ko pravi tehno-ekonomsku analizu cena i na osnovu kojih se kasnije planira održavanje puteva, ako pri tome energenti odlaze možemo Zorana Drobnjaka, direktora Javnog preduzeća "Putevi Srbije" da prozivamo ovde za hiljadu stvari, ali ne možemo da ga prozivamo ni za jednu cenu koja je tamo doneta, to je odgovornost Vlade Republike Srbije. Glavni generator i krivac nelikvidnosti u ovoj zemlji, jeste Vlada Republike Srbije. Ako Vlada Republike Srbije i država Srbija izmiri svoje obaveze, to je pretpostavka da će mnogi privredni sistemi u ovom društvu da žive. Slažem se sa vama da mi treba da učinimo transparentnim, da menjamo direktore, da se direktori biraju na javnim konkursima. Javna preduzeća su alat Vlade Republike Srbije.Koliko Srbije.Koliko znam, Elektroprivreda, na primer Češke, koja je visoko pozicionirana državno preduzeće. Tamo država upravlja, ali upravlja odgovorno. To su neke stvari o kojima mi moramo da negde pogledamo jedni drugima u oči i da kažemo – odgovornost za "Puteve Srbije" i za ovaj dug, nije odgovornost direktora "Puteva Srbije", nego je odgovornost Vlade Republike Srbije, odgovornost je Vlade koja je predložila takav budžet koji je neostvariv.Da li je Vlada definisala u tom budžetu prioritete, da li su sva sredstva otišla na ono što su zakonom definisani putevi, da ih Vlada održava? To su, gospođo Grubješić, pitanja, a ne o tome da li ćemo mi unaprediti konkurentnost zbog EU? Mi konkretnost unapređujemo zbog samih nas, a ne zbog EU. Da li Da li kroz ta poglavlja o kojima mi pričamo, te standarde uvodimo zbog EU ili uvodimo zbog ove ekonomije koja ovde egzistira?To su neke stvari o kojima ne treba da mi negde optužujemo i prebacujemo personalizujemo tu odgovornost na nešto što kreira država. Ako donesete uredbu o ceni grejanja i znate da cena grejanja u lokalnim samoupravama može da se kreće u jednom rasponu, kako onda očekujete da neka energana, koja distribuira toplotnu energiju na nekom lokalnom nivou posluje pozitivno? Kako da "Srbijagas" bude pozitivan, ako prodaje gas jeftinije nego što ga nabavlja? Kako da putarina bude jeftina i dostupna, ako je cena održavanja puteva mnogo skuplja nego što to mi definišem našim zakonima?Ne možemo da vodimo i socijalnu politiku i da raspravljamo o tome kako je kriv Nije kriv pojedinac, kriv je sistem koji ne donosi odluke koje su životne i koje su održive.Znači, donosimo nova zakonska rešenja kojima prethodna zakonska rešenja stavljamo van snage.Vi ste iskusan političar, dugo ste u politici i ove stvari znate bolje nego ja.

meseci smo doneli zakon o izmirenju obaveza. Taj zakon je usvojen ovde. Da li ga država poštuje? Kako država poštuje taj zakon ovde ako u tri rate ovo pretvara u javni dug, da ga isplati do kraja godine? Koji je rok u kome moraju partneri da ispoštuju svoje odluke plaćanja? Znači, doneli smo jedan zakon potpuno svesni da ga donosilac zakona i predlagač neće moći poštovati. Hvala.

nismo zadovoljni, ali prosto gospođa Grubješić je dala za pravo o svemu što smo govorili ovih dana i potvrdila je našu procenu o stanju i u JP "Srbija putevi" i uopšte u čitavom tom sektoru, koji obiluje

je jedna loša stvar u svemu tome što smo čekali da EU bude ta batina koja će da nas dovede u red, odnosno vas dovede u red, Vladu koja treba da sredi ovo stanje.Mi smo shvatili da je mnogo bitnije da svest o potrebi da se reformiše taj sektor, ta firma bude nešto što će preovladati kod vas, ali, ako ništa drugo, bar ta batina iz Brisela koja će da dođe i da uteruje u red sektor po sektor možda će nekad nešto dobro da donese, ali da ne bude po principu – ne lipši magare do zelene trave.

sama profesionalizacija menadžmenta ne može da bude dovoljna. Zato mi i kažemo da moramo da imamo manje javnih preduzeća.Slažem se sa gospodinom Lazićem koji kaže da ne može "Srbijagas" da proda ili da posluje mnogo uspešnije ako kupuje gas skuplje od cene po kojoj ga prodaje, ali svi ste vi glasali za takav sporazum sa Ruskom Federacijom, koji tako nešto omogućuje. Ujedinjeni regioni Srbije se pobunio u poslednjem trenutku, priznajem, ali ne mora onda "Srbijagas" ni da ima košarkaški klub kao što ima.Tačno je, sazvali smo taj odbor. Gospodin Cvetković je rekao da je sve u redu sa MMF-om, da postoji neki problem sa knjiženjem, ali ste i vi iz SPS vikali celu kampanju "njet" MMF-u.

koje su izgovorile neke reči koje jednostavno nisu tačne.Pre svega, nismo dobili odgovor od potpredsednice Vlade zbog čega i kako je ovaj zakon došao u proceduru i zbog čega i kako građani Srbije će morati da plaćaju ono za šta je kriv direktor, odnosno ministar koji je vodio ovaj resor.S druge strane, malo pre kada je gospodin Kasalović rekao da da Dačić dosta priča i da je premijer, svi su se lepo nasmejali iz pozicije i iz opozicije. Znamo koliko je on premijer. Svi lepo znamo ko vodi ovu vladu.S

To je odgovor na reči gospodina Babića da, eto, i Rusija je imala rebalans.Naravno, gospođo predsedavajuća, morali ste mi dati reč kada sam tražio repliku za reči gospodina Babića Babića da se neko ovde bavi vidovnjaštvom. Ne treba biti veliki vidovnjak i videti da ova vlada Srbiju vodi u bankrot, bankrot, u propast, da su građani svakim danom sve siromašniji i da će, ako ne bude novog rebalansa, ovo značiti da ćete imati deficit verovatno veći nego što ste i vi sami planirali, znajući koliko ne znate. Hvala. Hvala.Gospodine Veselinoviću, nisam vam dala pravo na repliku pošto ste vi započeli diskusiju, tako da smo se vrteli u replikama jedno izvesno vreme, kao što smo sada započeli replike, tako da gospodin Babić ima pravo sada na repliku. Nisam hteo da reklamiram Poslovnik, ali ovde je bila samo replika, nije bilo ništa po amandmanu.Što se tiče vidovnjaštva i svega toga što smo čuli, a sve se svodi na neko vulgarizovnje politike i na neku staklenu kuglu,

doživeo u modernoj istoriji parlamentarizma.Taj strah i ta mržnja koja je sejana po medijima nije prošla. Nisu vam građani Srbjie poverovali u to. I nije vam bilo dovoljno otrežnjenje na izborima 6. i 20. maja, onda ste išli dalje. Kada je ova vlada formirana svašta smo čuli ovde – neće biti hleba, neće biti goriva, vraćamo se u devedesete godine, evro će sada na 600, neće na 300.Šta 300.Šta su efekti ove vlade? Borba protiv kriminala i korupcije koju niko ne može da ospori, osim onih koji ne žele da gledaju svojim očima, nego nekim drugim očima, od pre 6. maja. Niko ne može da ospori ubrzani put Srbije ka evropskim integracijama. Niko ne može da ospori da se zaustavilo dalje zaduživanje, sumanuto zaduživanje bez ikakvih vrednosti, koje su stvorene na osnovu svega toga. Ne, nego treba ovde da trpimo i da slušamo opet neke prizivače iz devedesetih i ne znam kakvih godina, kada to jednostavno nije istina.Da li se u Srbiji živi dobro? Naravno da se ne živi dobro. Da li je Srbija uređena zemlja? Naravno da nije uređena zemlja. Da li je to nešto što se dešava preko noći? Nije. Da li je SNS kao najvažnija i najveća poslanička grupa i najvažnija stranka u Vladi Republike Srbije obećavala čarobni štapić i da će se desiti preko noći? Ne, neće,

Zaista se ne bih ni javio za repliku, pošto je ovo što gospodin Babić izgovara već recitacija koju čujemo na svakom zasedanju, da nije pomenuo zaduživanje i razduživanje. Svima je jasno, to podaci pokazuju, da se ova vlada za sedam meseci zadužila za gotovo četiri milijarde

Nasilje na ulicama, nasilje na utakmicama, razbojništva, korupcija i sve drugi vidovi kriminala su u porastu. Koji ste vi to kriminal zaustavili? Kakve presude donose danas sudovi? Neću da ulazim u to, sudovi su nezavisni.Sami

sa ushićenjem. Cigarete se kupuju, rezani duvan se seče i kupuju se cigarete na crno. To je rekao i ministar za finansije kada je obrazlagao slabe prihode u budžetu Republike Srbije. Prihodi, naplata PDV nikakva, ukidate, uništavate javni servis. Juče smo imali saopštenje iz ovog javnog servisa. **Vesna Kovač** Hvala.Zoran Babić, replika. Nisam stigao ni sve da zapišem. Koliko je tu stvari rečeno koje nemaju veze sa istinom, nisam ni mogao. Zgranut sam.Prvo zgražavanje nad presudama sudova, pa se onda brzo neko ujede za jezik, jer zna da politika ne sme da utiče na sudove iako po onoj reformi pravosuđa koju su svi osudili, osim onih koji su je sprovodili, naravno, niko od sudija nije ostao bez posla i to tih reformisanih nije ostao bez posla, a sada ti koji su takve sudije dovodili za ruke kažu, bože kakve se to presude donose. S druge strane žalba na medije. Jel to žal za prošlošću.Kada ste uređivali mediji, mediji su nezavisni. Da li je srpska napredna stranka ili pojedinac iz SNS vlasnik nekog medija?

Koje vraćanje u 90-te. Ova Vlada Republike Srbije posvećenom hrabrom politikom je dobila datum za otpočinjanje pregovora sa EU. Jel to vraćanje u 90-te?Međutim, sve takve činjenice, sve takve stvari koje ste iznosili, neistinite, vaše interpretacije. U Srbiji se kaže – ono što je babi milo to joj se i snilo. To bi voleli, ali to nije tako.

ljudi završe u zatvoru, koji su krivi, i ova Skupština odnosno vaša većina donese odluku o amnestiji preko 4.000 kriminalaca.Druga stvar, kada čovek bude osumnjičen, bude podignuta optužnica za korupciju, predsednik Republike Srbije, gospodin Nikolić, tog čoveka oslobodi i pre pravosnažne presude. Konkretno čoveka, lekara koji je primio mito od invalida. Da ne govorim o svim drugim amnestijama i pomilovanjima od strane ove Vlade, da ne govorim o odlikovanjima.I u tom smislu ništa gospodine Babiću, na žalost od ovog što sam ja rekao nije netačno, nego sve ono što ste vi rekli vama se to snilo. Na žalost građani žive lošije, svakim danom sve lošije, a o rezultatima izbora možda nekom drugom prilikom. Izbori će biti kada budu bili. O tome ćemo pričati. Da ne govorim o izborima u vašoj opštini, za mesne zajednice gde je DS pobedila u sedam mesnih zajednica od 11. Hvala. **Zoran Babić** Evo počeću od kraja.O tim mesnim zajednicama iz opštine u kojoj sam se ja rodio, i koju zaista volim najviše na svetu, to je Vrnjačka Banja. Zarad javnosti DS se nije pojavila na izborima. izborima. Nema. Toliko ih je sramota svog imena da su se pojedinci pojavili imenom i prezimenom, e onda brže bolje evo mi smo pobedili. Ko je to pobedio? Ko se to pojavio? Pa nemojte da se kitite tuđim perjem, molim vas. Smeju vam se građani Raškog okruga.S druge strane što se tiče amnestije i za Zakona o amnestiji. Ja opet mogu da prihvatim neke ljude koji nisu i neke političke opcije koje nisu učestvovale ni u jednom zakonu o amnestiji, pa da kažu nije dobra, ili je dobra, zašto takva, ili je trebala uže, ili nije trebala nikakva da bude.Ali ne mogu da prihvatim da je jedan od prvih zakona 2001. godine u februaru mesecu koji je donesen, koji je bio mnogo liberalniji od ovog Zakona o amnestiji je donela Vlada DS. I tada Vlada DS. I tada je to bilo sjajno. E sada kada se to radilo za neke, i za mnogo uži krug ljudi koji su amnestirani, to je odjednom strašno. S druge strane, zašto vam smetaju ordeni koje deli predsednik Republike? Jel vam smetaju prijatelji Srbije u svetu? Jel vam smeta građenje mostova prema svetu? Jel vam smetaju ti ljudi koji nose orden države Srbije su ambasadori države Srbije svuda u svetu? Jel vam smeta da Srbija gradi prijateljstva?

ste priliku. Što niste radili. Vodili ste politiku. Jedno ste pričali u Briselu, drugo u Vašingtonu, treće u Moskvi, četvrto u Beogradu, peto mislili, a šesto radili. Obilo vam se o glavu. Ova Vlada Republike Srbije to ne radi, i zbog toga građani su vam rekli – sedi dvojka.

Dakle, stoga što je amandman takav kakav jeste on dozvoljava široku lepezu diskusije. Postaviću i sebi i vama jedno pitanje. Da li smo mi za to da dug države, odnosno "Puteva Srbije", koji su dug napravili u ime države održavajući puteve prvog i drugog reda budu plaćeni ili ne? Da li će to postati javni dug, ono što će država platiti putarima 26 firmi, koje koliko ja znam imaju oko 10.000 radnika čije je poslovanje ugroženo? Da li ćemo mi taj dug da platimo ili nećemo da platimo?Ukoliko platimo?Ukoliko neko smatra da to ne treba platiti, ja ću to razumeti. Onda imamo dvostruko ponašanje. Isti oni koji zameraju državi na tome što pokušava da niveliše dug za koji postoji osnovana sumnja da je nastao za vreme rada prethodne Vlade, isti oni koji zameraju na tome, zaboravljaju da Vojvodina putarima duguje između jedne i dve milijarde. Tamo sigurno stranka u kojoj sam ja u koaliciji nije na vlasti.Takođe, nije tajna da grad Beograd putarima duguje oko dve milijarde iz sličnih razloga, iako tamo na vlasti nije ova vladajuća većina. Takođe, lokalne samouprave duguju putarima dve milijarde, iako je raznolika vlast prošle godine bila u tim gradovima. Dakle, ne amnestiram odgovornosti bilo koju partiju. partiju. Moja stranka je veoma mala i najmanje snosi odgovornosti za dugove koji su nastali ne samo u državi, nego i u pokrajini, gradu i lokalnim samoupravama.Tvrdim da ne samo da treba platiti ovaj dug prema putarima, već treba platiti dug i prema putarima koji su održavali i gradili puteve za Vojvodinu, za grad Beograd, za lokalne samouprave. Razumem kritiku koja dolazi iz opozicije, a pri tome zaboravljaju da, recimo, firma kojom su oni upravljali u Beogradu, koja se zove JKP "Beograd put" je u prvih šest meseci 2012. godine, zbog toga što je najverovatnije grad dugovao njima, dugovala je jednu milijardu i 13 miliona. Taj dug ne bi nastao da grad nije rekao da oni urade odgovarajuće radove i tako je taj dug nastao.Dakle, naravno da grad Beograd treba tom javnom preduzeću da to plati, a oni opet duguju podizvođačima. je jasno kao dan. Hoćemo li mi te dugove da platimo ili nećemo da platimo? Sada, zamerke onih koji nisu na vlasti u Republici, zbog javnog duga koji je nastao i za vreme bivše Vlade, postoje zamerke za rad, koliko sam razumeo, preduzeća "Srbijaputevi" od dolaska nove vlasti pa nadalje.Ti nadalje.Ti isti problemi su bili i ranije. Mi svoju infrastrukturu nismo dovršili, uprkos tome što smo potrošili sva sredstva iz donatorske podrške. Prodali smo komplet društvenu privredu. Zadužili smo se 18 milijardi do dolaska nove vlade. Sa svim tim sredstvima, nismo uspeli da napravimo krštenu infrastrukturu i da isplatimo putarima za radove na putevima prve, druge kategorije, lokalnim putevima. Nismo isplatili ni održavanje. Mi dugujemo prema njima, oni su u očajnom položaju. Njihove mašine su, kako to popularno mladi kažu, zaremljene, date su u neku vrstu hipoteke. Oni tim mašinama ne mogu da raspolažu. Oni ne mogu da se bave tim radovima. Strane firme nam se bave niskogradnjom. Naši radnici ne primaju platu i stvar je jasna.Hoćemo li mi to da platimo ili nećemo? Oni koji kažu da to ne treba platiti, treba jasno da kažu da Republika neće, država neće da prizna svoje dugove, da to ne treba plaćati, da radnici ne treba da dobiju platu, da tih 26 putarskih firmi ne mogu da izađu iz raznih blokada, iz raznih hipoteka i to treba jednostavno tako reći.Sve ovo drugo, ko je vidovit, ko nije, ne spadam u one koji su bili vidoviti. Međutim, stranka koja je izgubila vlast je imala priliku da se dokaže. Verujem da ova Vlada neće ostaviti probleme nekoj budućoj Vladi koje je stara Vlada ostavila nama. Hvala.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u

SRBIJEPošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, u Danu za glasanje odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.Poštovani narodni poslanici, na osnovu člana 101. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da prekidam sednicu Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini i to radi održavanja nove sednice Narodne skupštine, o čemu ste obavešteni i u sazivu Četvrte Četvrte posebne sednice Narodne skupštine u 2013. godini, koja je sazvana za četvrtak, 11. jul 2013. godine, sa početkom u 13.00 časova.Saglasno članu 101. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će prekinuta sednica Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini biti nastavljena u četvrtak, 11. jula 2013. godine, sa početkom u 13.30 časova. Hvala.